hini postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 416 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince.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 Predstavnik predlagatelja je ovdje državni tajnik gospodin Ivica Mladineo. Želi li uzeti uvodnu riječ? Izvolite, gospodine Mladineo. Hvala. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Predloženi zakon predstavlja jednu od antirecesijskih mjera obzirom da se uvođenjem tih mjera utječe na povećanje prihoda državnog proračuna. Ovim prijedlogom očekuje se prihoda državnog proračuna za otprilike milijardu i pol kuna godišnje. Što se mijenja? Mijenja se stopa poreza na dodanu vrijednost, ona opća stopa od 22% zamjenjuje se sa stopom poreza od 23% te se očekuje povećanje prihoda državnog proračuna za milijardu i pol kuna godišnje što bi imalo pozitivni učinak na preraspodjelu sredstava za potrebe dijelova gospodarstva i skupine stanovništva pogođene ekonomskom krizom. Predlaže se stupanje zakona na snagu sa 1. kolovoza 2009. godine.

Kolega državni tajniče, netočno ste rekli da je ovaj zakon antirecesijska mjera. Mislim, bez namjere da polemiziram ovo nije ni direktan prijenos, no međutim morao sam reagirati. Upravo suprotno. Veći PDV je recesijska mjera jer u svim državama antirecesijske mjere su znači okrenute rasterećenju gospodarstva i građana, tamo gdje se uvode novi porezi to recesijske a ne antirecesijske mjere. To je možda antirecesijska mjera u smislu prihoda državnog proračuna ali ne u smislu gospodarstva u cjelini. I to je ono zapravo na što sam morao reagirati. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Ne vidim nijednu prijavu. Prelazimo dakle na raspravu po klubovima. po klubovima. Prva prijava je u ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi kolega zastupnik Goran Marić. Izvolite kolega Marić. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Zakon o PDV-u se mijenjao već nekoliko puta. Te promjene su se odnosile uglavnom na proširenje kruga poreznih oslobađanja, uvođenje nulte stope za oporezivanje određenih proizvoda kao što su kruh, mlijeko, knjige, znanstveni časopisi itd. i uvođenje stope od 10% za turističke usluge i dnevne i periodične novine. Te promjene nisu uvijek rezultirale očekivanim rezultatima. Čak u nekim slučajevima smanjenje stope PDV-a je prouzročilo povećanje cijena. Zato je ovaj zakon koji se mijenja sada ovim izmjenama opće stope donosi se u najnezgodnije vrijeme ali ne bih sad već ponavljao iscrpljenu temu o globalnoj financijskoj krizi, o padu gospodarske aktivnosti, o krizi koja je zahvatila i Hrvatsku, o smanjenim prihodima državnog proračuna, padom nezaposlenosti i svim drugim ekonomskim nus pojavama koje prate svaku recesiju. Ekonomski gledano povećanje opće stope PDV-a ne može se svrstati u spektar izravnih antirecesijskih mjera ali to se može svrstati u instrument povećanja prihoda državnog proračuna a očekivanja su milijardu i 500 milijuna kuna na godišnjoj razini, a tim povećanjem državnog proračuna može se utjecati na poboljšanje likvidnosti u hrvatskom gospodarstvu a poznato je da je nelikvidnost poprilično zahvatila hrvatsko gospodarstvo. I u tom smislu se može i očekivati ako se ostvare očekivani rezultati da se tom poboljšanom likvidnošću može djelovati i antirecesijski. Dakle, najvažnije u ovom slučaju je poboljšati likvidnost jer bez poboljšanja likvidnosti ne možemo očekivati pozitivne efekte. A ako uspije očekivani rezultat da se prihodi državnog proračuna povećaju za milijardu i pol onda može se očekivati da država koja ponavljam nekoliko puta nije generator ipak nelikvidnosti u Hrvatskoj može puno pridonijeti da se uspostavi i poboljša likvidni potencijal države a time i nacionalni potencijal. Ovo je iznimno osjetljivo vrijeme. Povećanje stope PDV-a da bi rezultiralo pozitivnim učincima pretpostavka toga je međusobno izmirenje svih obveza u hrvatskom gospodarstvu. I zato najveći razlog zbog kojeg treba podržati ovaj zakon je taj što će ti prihodi upravo najviše i pridonijeti kratkoročno da se poboljša ta likvidnost. Naravno da on nosi sa sobom i određene rizike. Može doći i do pogoršanja nelikvidnosti, može doći i do povećanja cijena a to je nešto što je iznimno opasno u ovakvoj situaciji. Vesele najave da proizvođači neće dizati cijene zbog najavljenog povećanja stope PDV-a i ne sumnjam uopće da proizvođači neće dizati cijene. Proizvođači nikada nisu bili problem u hrvatskom gospodarstvu. Osobno se najviše bojim trgovaca. Zato apeliramo na njih da ne zlorabe ovakvu situaciju i da sudjeluju u jednom izlasku iz ove krize jer u ovoj krizi neplatiše najbolje prolaze, a neplaćanje je najveći uzrok. I zato bih i molio da u Ministarstvu financija posebnu pozornost skrenu na one koji ne plate dobavljačima, a istodobno iz ulaznih faktura uzimaju pretporez za iznose PDV-a. Time još više pridonose nelikvidnost. Znači, oni koji nisu naplatili fakture primorani su platili PDV i dolaze u još veću i nezgodniju situaciju. Zato molim, u Ministarstvu financija iznađite instrumente kako zaštiti te gospodarstvenike. Isto tako, svu koncentraciju treba usmjeriti na financijsku disciplinu. U ovim otežanim uvjetima gospodarenja financijska disciplina je glavna pretpostavka za daljnji napredak i za očekivati je da će i ova promjena PDV-a stope, općeg PDV-a sa 22 na 23%, isto tako jedna ekonomska kratkoročna mjera, doći do pretpostavke da se može izraditi hitno i srednjoročne i dugoročne mjere koje će voditi ka izlasku iz krize, oporavku gospodarstva i nadamo se ubrzo gospodarskom rastu. Klub HDZ-a će podržati izmjene Zakona o PDV-u. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)**

međutim moram jedan netočan navod ispraviti. Financijska disciplina je ono što je potrebno uvijek da nam ovakve situacije ne dođu sada je iznimno potrebna, ali inače ona je potrebna uvijek ne samo sada, jer kad bi imali financijsku disciplinu, kad bi se u Hrvatskoj platio sav neplaćeni rad, onda bi imali manje problema. Zahvaljujem.

I gospodin zastupnik Davor Bernardić iz Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Hvala vam lijepa, potpredsjedniče Sabora. Pa evo prije svega ja želim reći da nam nije drago što ova rasprava ide u 8 i 15 navečer. Rasprava o podizanju PDV-a nije nešto što se treba skrivat od javnosti i zato i sad to govorim i definitivno nam nije drago da ovo ide u ovaj sat, pogotovo zbog toga što je i 2003. iz vladajuće garniture najavljeno da će se PDV smanjiti s 22 na 20%. To je bila politička platforma tada. Nije se to dogodilo u četiri godine prve Sanaderove Vlade, a u druge dvije godine druge Sanaderove Vlade predizborna platforma je bila da nema novih poreza, a ovaj tjedan smo svjedoci čitavog niza novih nameta. Da li su to stari porezi koji su veći ili je riječ o novim porezima za hrvatskog građanina, za hrvatskog gospodarstvenika je svejedno jer riječ je o novom opterećenju i za gospodarstvo i za građenje rasprava o porezu na dodanu vrijednost, dizanju stope poreza na dodanu vrijednost je nešto što je trebalo biti raspravljeno itekako pred očima javnosti, a ne u ovaj sat u 8 i 15. Evo toliko na početku. Ja se mogu složiti s argumentima mog prethodnika u ima kluba HDZ-a koji je rekao da je namjera ovog da poveća likvidnost ja njemu kad govori ne mogu naći ništa sporno u njegovim argumentima i u onome što pokušava tu reći i on definitivno odvaguje izjave i ja mu tu skidam kapu definitivno. No međutim, ono što treba reći istine radi je sljedeće, da su porezni prihodi pali u ovoj godini za 17%, od toga je najznačajniji udio pada poreza na dodanu vrijednost od skoro 19%. Znači, to je ono što je fakt. Ako se tome doda nelikvidnost znači u hrvatskom gospodarstvu koja je dobrim dijelom generirala najvećim dijelom od strane države koja svoje obaveze ne plaća po čak od 180 do 360 dana, dolazimo na cifru od 17 milijardi. E sad, ako će ovo povećanje PDV-a od 5%, znači to je povećanje za 1 indeksni poen, no u nominali to je 1/22, to je povećanje od 5%, nije to povećanje od 1%, znači to je povećanje PDV-a od 5%, donijeti na godišnjoj razini prema ovim procjenama 1,5 milijardu na 17 milijardi nelikvidnosti. To je vrlo smiješna, a ja bih a ja bih to mogao tako reći, zanemariva brojka, pogotovo u ovoj situaciji kada se ne mogu čak ni po onim najavama što smo ih čuli i razložne zabrinutosti ministra financija, servisirati neke tekuće obaveze poput onih najosnovnijih, a to su plaće i mirovine. Dakle, ovo sigurno neće popraviti situaciji u likvidnosti, to je ono gdje vas moram demantirati. Ono što treba reći kada se govori o PDV-u koji raste ovdje 5% je to da u situaciji kada svjetsko gospodarstvo, Sjedinjene Američke Države, Europa kroz Europsku komisiju, kroz svoje institucije radi jedne poteze, mi radimo totalno druge. I to će se dogoditi, vidjet ćemo kroz dva mjeseca da će zapravo ova mjera djelovati recesijski, a ne antirecesijski. Zašto recesijski? Zato jer se antirecesijske mjere prepoznaju u tome tako da rasterećuju gospodarstvo i građane, tako da se dolazi na najbolji mogući način do jeftinog novca kako bi se potakla gospodarska aktivnost, tako da se prihodi usmjeravaju u one investicije koje nose dodanu vrijednost, one investicije koje nose povrat i one investicije koje donose do povećanja porezne mase, jer ako vi nemate poreznu masu kom ćete ubrat, jel. I stoga ja moram izraziti samo na neki način žaljenje, ne želim ništa osobno reći, ali iz samog uvoda u kojem je gospodin državni tajnik spomenuo da je ta mjera antirecesijska, vidi se na neki način da u suštini se elementarno ne raspoznaje taj problem i da se zapravo Ministarstvo financija koje bi se trebalo ponašati kao fiskalno središte porasta, ponaša kao porezno središte. Šta to znači? S jedne strane imate prihode koji se uberu zbog poreza, s druge strane imate rashode kojima se servisiraju obaveze i to je legitimno i to je dobro. No međutim, ono o čemu se u ovoj zemlji u zadnjih par godina ne razmišlja, ne razmišlja se kako nastaju ti prihodi koji dolaze s jedne strane. Pa ne može čovjek koji je kupio prije godinu ili dvije dana novi stan koji je možda radio u jedinici lokalne samouprave i gdje će se sad smanjit plaća, znači on će biti u velikim problemima koji je kupio novi stan i platio na njega PDV 22% za 5 godina kupit novi stan još jedan. Neće. Možda neće sljedećih 50 godina. I to je jedan trend koji se desio u određenom kratkom vremenskom roku i treba razumjeti način na koji se pune prihodi jer ako to ne znamo, teško da možemo u budućnosti planirati bilo kakve rashode. Europske države, SAD, države u tranziciji, pa i one koje su prihvatile pomoć MMF-a, a i one koje su se same odlučno odlučile obračunati, uhvatiti zapravo u koštac sa reformama koriste jedan jednostavni princip, znači putem deficita financiraju strukturne reforme u državnoj upravi. Nije tajna da su nama prihodi, tj. nama je rashod za zaposlene u državnoj upravi od 2003. do 2005. skočio za 10 milijardi, znači narastao je sa 14 na 25, sa praktički još skoro 11 na 25 milijardi kuna, znači riječ je o velikom novcu, pitanje je te efikasnosti i riječ je o velikom, velikom opterećenju na rashodovnoj strani u koji se definitivno trebalo uhvatiti prije. I sad kad novca nema, sad je teško raditi bilo kakve strukturalne i zahvate, ali oni će u tom i zahvate, ali oni će u tom dijelu biti nužni. I sad vidite, imate s jedne strane način na koji se ulaže da se stimulira proizvodnja u razvijenim zemljama, da se stimuliraju oni proizvodi koji donose dodanu vrijednost. Zašto? Da bi se upravo iz te dodane vrijednosti kasnije moglo u budućim razdobljima ubrati više poreza, a mi ovdje imamo kao jedan kolač i iz tog kolača uzimamo veći dio državi, a ne stvaramo novi kolač. I onaj tko to ne razumije, ne može uopće planirati prihode u budućnosti i nama će se de facto dogoditi da mi sa ovom mjerom i sa poreznim mjerama sami potkopavamo svoju poreznu bazu. Znači, mi kratkoročno kroz 2 mjeseca ćemo s obzirom na efekt koji se događa odmah, pogotovo iz poreza na doprinos imati nešto bolje punjenje državnog proračuna, no međutim u nešto dužem roku kroz 2 ili 3 mjeseca nama će se dogoditi da će zbog pada dohotka od ljudi imati 2 efekta. Em će oni manje trošit, znači potražnja će padati samim time i ponuda i proizvodnja. I drugi efekt je potrošački pesimizam jer kad ljudima odrežete plaću i kad povisite cijene, oni odlučuju da je vrijeme za štednju i to je drugi efekt. I ta dva efekta jedan s drugim djeluju multiplikativno i sigurno će se kroz 3 mjeseca dogoditi da ni ovo neće bit dosta. I evo, ja vas u to sad uvjeravam. Živi bili pa vidjeli. Ja tako razmišljam i to je na tragu onoga što i mi mislimo u klubu. 1,5 milijardi na godišnjoj razini je prihod s kojim se sad planira, on je na temelju ovogodišnjih analiza, no budite sigurni kad se ide u povećanje poreza, a i to je nešto i kolega Marić rekao da stvari, a pogotovo u ekonomiji ni isprva nisu onakve kakvim se na prvi pogled čine. Dolazi u slučaju i smanjenja određenih poreza, dolazi do povećanja cijena, a u slučaju povećanja poreza dolazi do njihove slabije naplate. Tu zapravo postoji kroz cijeli životni vijek ekonomije vrlo, vrlo jasna korelacija da veći porezi vode nešto slabijem punjenju tako da će se vjerojatno vjerojatno to dogoditi sa PDV-om, stoga 1,5 milijardi na godišnjoj razini je, ja bih to unaprijed odbacio. I sad dolazimo do one stvari koja je po meni ključna, a to je legitimitet za dizanje poreza na dodanu vrijednost, znači treba podsjetiti da s ovim porezom na dodanu vrijednost mi ne stvaramo dodanu vrijednost, nego stvaramo porez na tu u budućnosti s njime ta sredstva nećemo usmjeriti u stvaranje dodane vrijednosti, nego ćemo pokrpati, hajmo reći tekuće obaveze i nagomilane obaveze iz prošlih razdoblja. Takve su obveze koje nažalost Hrvatsku odvode u nelikvidnost, zapravo su je već odvele. I u Švicarskoj npr. prije nekoliko godina je za stvar slobodnog rada Bugara i Rumunja u toj zemlji raspisan referendum. Znači to su dva načina kako se novi porezi, pogotovo ako ste dobili povjerenje birača na političkoj platformi da neće biti novih poreza mogu uvesti. Znači ako ste dobili povjerenje birača da neće biti novih poreza, a prisiljeni ste uvesti nove poreze, onda to može ići na dva načina. To može ići znači ili referendum ili prijevremenim izborima. Ja nisam taj koji ću ovdje sad reći vi izbore morate raspisati sutra, ali činjenica je da bi se npr. u Švicarskoj za puno manje i puno manje ozbiljne stvari nego što je uvođenje novih poreza i nameta u Hrvatskoj kako je ovaj tjedan kod nas na primjeru se rade referendumi i se pita javnost što misli o tome. Nažalost, mi nismo Švicarska, još smo daleko od toga. Nadam se da ćemo u budućnosti imati neke sličnosti, no u ovom prijedlogu ne vidimo ništa što bi moglo u vrlo kratkom roku voditi u tom smjeru. I evo, naš stav je da protiv ovog poreza definitivno ćemo bit zato jer je ovo porez koji neće pomoći ni likvidnosti, neće pomoći ni gospodarstvu. On nužno ne mora poskupiti cijene, on će sigurno u roku od 2, 3 mjeseca voditi i manjoj naplati toga poreza. On je u dugom roku, dugom roku u ovom smislu ekonomske krize u kakvoj su nam javne financije, dug rok je i 3 mjeseca voditi u recesijskom smjeru, znači voditi će u smjeru da sam jede svoju poreznu masu. I stoga je ova mjera zapravo mjera koja vodi tome, vidjet ćete kroz 3, 4 mjeseca da su novi novi porezi, ovi porezni nameti imaju za svrhu sami pojest svoju supstancu. To je ono što nije dobro i to je ono što mi radimo suprotno od Europe i svijeta koji koji se bori na različite načine i sa recesijom i sa globalnom krizom i ja moram izrazit i skepticizam i žaljenje što se ovo uvodi. Velim, vidjet ćemo, vrijeme će pokazati, ali mi ćemo u svakom slučaju biti protiv. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ovaj Zakon o PDV-u ima dva članka. 1. članak glasi PDV raste sa 22% na 23%, 2. glasi primjenjuje se od subote. Obrazloženje izgleda ovako. Obrazloženje je isto. PDV se povećava na 23% i provodi se od subote. Nema obrazloženja drugim riječima. Jedino što piše u uvodu, a to bi se moglo recimo interpretirati kao neko obrazloženje je da za provođenje ovog zakona ne treba novca. E to obrazloženje je pogrešno, jer za provođenje ovog zakona ili kad se ovaj zakon počne provoditi gotovo je neizbježno da će to koštati novca ukazali su i moji predgovornici na opasnost koja je evidentna da će dovesti de facto do smanjenja punjenja proračuna, a ne do povećanja. Jer kad bi takve mjere zaista vodile do povećanja punjenja proračuna u ovakvoj kriznoj situaciji, onda bi jedino što bi bilo bolje od povećati PDV sa 22 na 23% bi bilo povećati PDV sa 22 na 24%, jer će onda još duplo više se to nego sada puniti proračun. Očito nešto s tom logikom i tom matematikom nije baš u redu. Govori se o tome da predsjednica Vlade razgovara da se ne povise cijene, da se apelira na trgovce da se ne povise cijene. Ako ozbiljno razgovaramo ljudi svima je jasno da na tržištu nema apeliranja i nagovaranja. Tu se neki mogu suzdržati mjesec ili dva, ali nakon toga će povećanje PDV-a sigurno izazvati povećanje cijena. Ako ih Vlada jako lijepo zamoli možda će držati dah koji mjesec, ali dalje od toga mislim da još nitko nije vidio da jedno gospodarstvo i tržište funkcionira na majke mi i molim vas nemojte pa onda neće. Prema tome, sva je prilika i mislim da je racionalno i zaista je nužno da se tu postavimo racionalno da će cijene porasti. Logika o kojoj su i moji predgovornici govorili u tom slučaju je veći PDV, relativno brzo nakon toga veće cijene, kroz to smanjena potrošnja, nebrojeno puta u ovom Saboru je ponovljeno da je potrošnja pala već sad za 17%. Dakle dodatno smanjenje potrošnje i onda smanjenje ukupnog prihoda od PDV-a. I dovest ćemo se u apsurdnu situaciju da povećanjem PDV-a smanjimo punjenje proračuna. Mislim da su to kolege iz HDZ-a i SDP-a potpuno toga svjesni, te opasnosti, a naravno ne moramo izmišljati toplu vodu. Mnogi primjeri u Europi prije toga su na to ukazali, irski primjer samo obrnuti gdje smanjenje te vrste poreza dovelo do ubrzanog punjenja proračuna. nije da sad mi to prvi put se s tim susrećemo pa moramo krenuti i metodom pokušaja i pogreške, nego je već isprobano i zna se šta će iz toga izaći. E sada kad se već govori o povećanju PDV-a koje, kao što se sjećamo je obećano u jamstvenoj kartici famoznoj HDZ-ovoj da do toga neće doći, odnosno čak da će se PDV smanjiti. Samo usput jedna mala fusnota, dobila sam jedan e-mail iz Dubrovnika danas popodne, u kojem jedan gospodin kaže da vraća, odnosno prodaje jamstvenu karticu HDZ-a, a budući da ona, ono što je na njoj obećano nije košta ništa, onda je on prodaje za polovicu od toga, dakle polovicu od ničega. Dakle, ide li ovo kršenje obveze preuzete na izborima zaista u nekom korisnom pravcu? Iz zakona koji ima dva članka i obrazloženje koje ima dva retka se to zbilja ne može vidjeti. Ako se radi o tome da se misli upotrijebiti novac namaknut na taj način, barem ove godine, sumnjam da će slijedeće godine iz takvog PDV-a biti nekih sredstava, ako se misli upotrijebiti da se recimo garantira skraćivanje rokova plaćanja države, jer država naravno je najnediscipliniranija u plaćanju, država naravno najduže rokove ima plaćanja i proizvodi ovu spiralu nelikvidnosti. I ako se ova sredstva koja će se ubrati na taj način dodatna do recimo konca ove godine, misle usmjeriti skraćivanje rokova plaćanja od strane države, ako se misli usmjeriti u barem smanjivanje ili možda i zaustavljanje spirale nelikvidnosti koja država svojim neplaćanjem ili plaćanjem nakon više od godine dana proizvodi, onda možda to ima nekog smisla. Ali to se ne može i ne vidi se iz ovako predloženog zakona. To bi onda možda moralo se kombinirati sa nekim drugim zakonom, možda sa zakonom, promjenama Zakona o javnoj nabavi, kako je HNS ovdje već predlagao u ovom Saboru. Možda promjenom nekih drugih zakona. Ali moralo bi se vidjeti da kad se nameće već dodatni namet, da to ide jer svaka mjera, svaka antirecesijska mjera u sebi sigurno mora sadržavati jezgru buduće razvojne politike. Iz toga se mora vidjeti kako će zbog toga biti bolje. Ako se ne vidi onda nema smisla. A iz ovoga se zaista ne vidi. Dakle da li će to ići i biti namjenski usmjereno. Da li se država ovime obvezuje da će se uhvatiti u koštac i usmjeriti ovo u zaustavljanje spirale nelikvidnosti i bržem plaćanju, dakle obvezuje se na neko ubrzano plaćanje svojih dugova. Ili će se to naprosto pojesti u jednoj kratkoročnoj potrošnji. Nije jasno. Iz ovog zakona to ne možete vidjeti. A o tome zaista mora ovisiti i to ne samo što se kluba HNS-a tiče, nego u prvom redu što se kluba HDZ-a tiče. Pa onda i njegovih koalicijskih partnera. O tome kuda idu ti novci mora ovisiti vaša podrška. Jer je meni razumljivo i prihvatljivo da ako to ide u zaustavljanje ili barem smanjivanje poteškoće nelikvidnosti da vi to podržavate, bilo bi logično da i mi to tada podržavamo. Ali ako to ide u kratkoročnu potrošnju i to ćemo sada pojesti na brzinu. Onda ne to zaista besmisleno i mislim da nije niti pravedno od vas u prvom redu u klubu HDZ-a zahtijevati da to podržite na časnu riječ. Da to podržite samo tako bez nekog dodatnog pratećeg zakona ili izmjene i dopuna u nekom dodatnom pratećem zakonu koji će vam garantirati da to ima nekog smisla. Da je to usmjereno u dobrom pravcu i da tom mjerom pomažete da se stvari raščiste. Mi se nažalost u ovom raspravama općenito gledajući na ovoj našoj izvanrednoj sjednici kako o proračunu tako i o zakonima koji ga prate, nismo baš iskazali u trženju zajedničkih rješenja. Dakle u slušanju ne samo onog što izaziva scenski efekt, nego stvarnog sadržaja o onome što ljudi govore. I ljudi s kojima se ne slažete politički katkad govore nešto što ima smisla i može čovjeku biti od koristi. U ovom slučaju čini mi se barem po onom što sam sada čula od kluba HDZ-a i od kluba SDP-a, da de facto ima puno slaganja u procjeni ovog zakona i u procjeni opasnosti koje prijete i eventualno mogućih koristi za kojih ovdje u ovom što mi imamo i u ovom što je predloženo nemamo prave garancije, ali ne odriče mogućnost toga biti, ali bi moralo to nekako biti predočeno i garantirano. A ne da su nam predočene evo ova dva retka u kojima ne piše ništa osim toga da se to provodi od subote i da neće biti 22 nego će biti 23. Završno, a pretpostavljam, naime ne da pretpostavljam ali se nadam da sam tu potpuno u krivu i da su moje bojazni neopravdane, ali bih ipak molila za jedno razjašnjenje u ime kluba HNS-a od strane državnog tajnika. Dakle, do sada smo u Zakonu o PDV-u imali PDV od 22%, imali smo nultu stopu PDV-a za kruh, mlijeko, lijekove, knjige, znanstvene časopise, ortopedska pomagala i javno prikazivanje filmova i imali smo 10% PDV-a u turizmu i na novine i časopise. Da li to ostaje i dalje tako ili se smatra, a iz ovog zakona se to ne može razaznati, da će ovo biti kao što ovdje pište jedinstvena stopa, dakle da će PDV od 23% od sada biti namet i na kruh, mlijeko, lijekove, knjige, znanstvene časopise, ortopedska pomagala i javno prikazivanje filmova kao i u turizmu i na novine i časopise? Ja se nadam da je moja bojazan potpuno neopravdana, ali ipak molim da se to ovdje razjasni. Nažalost budući da ovaj zakon nema obrazloženja i nema prateća rješenja ili izmjene i dopune zakona koji bi na bilo koji način ukazivali da će sredstva od povećanog PDV-a ići u smanjivanje nelikvidnosti. Klub HNS-a ne može podržati ovaj zakon. Ako se on pojavi sa nekim garancijama ili sa nekim zakonskim izmjenama bilo ovog bilo drugih zakona iz kojeg se može na bilo koji način iščitati da se taj novac neće kratkoročno pojesti, nego će ići prema zaustavljanju nelikvidnosti ili barem smanjenju pošasti nelikvidnosti, naravno da u takvom slučaj naš stav bi bio drugačiji. U ovom slučaju HNS ne može podržati ovaj zakon. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Pusić radije bih vam uputio repliku doista nego ispravak netočnog navoda, ali nemam poslovničke mogućnosti. Kazali se država je uzročnik nelikvidnosti u Republici Hrvatskoj. Vjerujte da poznam jako dobro strukturu dugovanja, svih dugovanja države prema gospodarskim subjektima, ali isto tako poznam i strukturu dugovanja gospodarskih subjekata prema državi. Mnogi su se godinama bogatili na račun neplaćanja prema državi. I nakon te sustavne analize mogu zaključiti da je i država sudionik nelikvidnosti ali da nije generator i uzročnik, jer je na strani gospodarskih subjekata, pa čak nekih i dominantnih subjekata, oni su glavni i poticajni

Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Nema ga. Što ćemo? Gospođa zastupnica Željka Antunović. Nema je. Gubi pravo. Gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. kolegice i kolege. kada ne znamo što su ciljevi jučer smo rekli rebalansa, što su ciljevi proračunske politike za 2010. godinu, kada interveniramo u porezni sustav i to samo u onom dijelu i kod onih sudionika koji već sada plaćaju visoke poreze, onda to zaista nije moguće podržati. Ali reći ću tri, četiri rečenice o povijesti uvođenja poreza na dodanu vrijednost u Hrvatskoj. Zakon je donesen 1995. godine, znamo koja je bila situacija tada u Hrvatskoj. Nije bio primijenjen 96. godine, dakle s kalendarskom godinom nego tek 1998. godine. U jednom razgovoru sa tadašnjim potpredsjednikom Vlade a u vrijeme kad je porez se počeo prikupljati 98. godine s gospodinom Škegrom pitala sam ga kako smo došli do stope od 22%, je li to bila neka simulacija a on je rekao razmišljali smo o stopi od 18%, rat je bio pri kraju, razaranja u Hrvatskoj velika, ocijenili smo da trebamo ići sa većom stopom PDV-a jer smo znali da ćemo u proračunu morati osigurati značajna sredstva za pokriće troškova rata. I to je bilo razumljivo. Očekivalo se da će eto s vremenom ta visoka stopa koja je bila vjerojatno opravdana u vrijeme kada je zakon donesen i kada se zakon primijenio biti u nekoj bliskoj budućnosti smanjena. Međutim, što se desilo 1998. godine? Čini mi se da je bio 11. mjesec kad smo imali rebalans proračuna, gospodin potpredsjednik se sjeća toga. milijarde. **Zgrebec, Dragica (SDP)** 8 milijardi čini mi se. Čini mi se da je bilo 8 milijardi više nego što je bio planiran proračun i proračun je povećan za gotovo i prihodi za gotovo 30%. Svi amandmani opozicije i pozicije tada su bili prihvaćeni prvi i jedini put u povijesti Sabor. **Šeks, Vladimir Zašto je to bilo loše? Mi smo se tada veselili, svi amandmani su nam prošli. Ali zašto je to bilo loše? Bilo je loše zato što se taj višak nije usmjerio u neke razvojne projekte, što se taj višak nije možda vratio gospodarstvu ili što se u tom trenutku nije smanjila stopa PDV-a. Znamo šta nam se već desilo 99. godine, ogromna nelikvidnost i sve ostalo je prošlost. Zato bi iz prošlosti trebalo nešto učiti a ne optuživati jedni druge šta je koja Vlada radila u kojem vremenu. I sada da se vratim na ovaj zakon. Porez na dodanu vrijednost za proizvodnju je neutralan porez. To je tako u normalnim uređenim ekonomijama. U Hrvatskoj on nije neutralni porez niti za industriju, niti za industriju, niti za gospodarstvo upravo stoga što mi imamo, nemamo uređene financijske tijekove, što se kod nas ne plaća uredno, što je nelikvidnost velika i što često gospodarski subjekti koji nemaju tu sreću da ne moraju plaćati poreze i doprinose bez sankcija onda ponekad moraju odgoditi plaćanje nekom drugom. Time povećavaju nelikvidnost, time stvaraju probleme u gospodarskim i financijskim tijekovima, ili pak moraju uzimati kredite da bi platili porez na dodanu vrijednost a svoja potraživanja ne mogu naplatiti mjesecima, pa nekada i godinu dana. Dakle, iz tih razloga porez na dodanu vrijednost niti našim gospodarskim subjektima nije neutralan. Ali što to znači u ovom trenutku za građane? Prije nekoliko sati završili smo raspravu oko toga da će se uvesti novi porez na plaće i mirovine mirovine po stopama od 2 i 4%. Neće se usklađivati mirovine pa dakle ni one male, najniže mirovine se neće usklađivati. Do sada je pad prometa u maloprodaji iznosio 17%. Neće se to bitno promijeniti niti do kraja godine. Turistička sezona u tih nekoliko tjedana koliko traje ne može bitno popraviti ovo stanje. Već do sada su građani kroz svoju osobnu potrošnju smanjili tu potrošnju za 10%. Nakon ovakvih poteza oni će ju smanjiti i dalje jednim djelom zato što neće imati prihode. Oni koji imaju visoke prihode oni i sada maksimalno troše, oni neće trošiti više. Oni su i sada trošili koliko su trošili. Sve će to zapravo utjecati na daljnji pad potrošnje a daljnji pad potrošnje utjecat će na niže prihode i državnom proračunu, da ne govorimo da će ono utjecati na pad proizvodnje, da će na pad potrošnje uz sve ovo što sam sada nabrojila utjecati i ova mjera koju ćemo eto možda sutra, vjerojatno sutra raspravljati a to je Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta. Dakle, skraćeni radni tjedan zapravo će značiti i manju proizvodnju. S jedne strane ćemo možda očuvati nešto radnih mjesta ali to znači manju proizvodnju jer će se kroz tjedan i kroz mjesec zapravo raditi, izodrađivati manji fond sati. Dakle, prije nekoliko sati sam rekla, veća porezna presija uvijek utječe na to da se nastoji utajiti porez. porez. Neki to rade svjesno, neki ne plaćaju porez jer ne mogu ga platiti, jer nemaju financijska sredstva da to plate. To znači manji prihod u državni proračun sa ove osnove poreza na dodanu vrijednost. On i tako sada ima zapravo najveći pad od svih poreznih prihoda u državnom proračunu. Ja ću reći da smanjenje stope PDV-a bi donijelo istu ili možda i veću razinu prikupljenih poreza. I stalno se ovdje nama govori vi ste nešto predlagali i to bi donijelo 145 milijardi gubitka ili manjih gubitka prihoda u državni proračun. A ja ću vam reći da bi vjerojatno da smo prihvatili prijedlog koji smo mi ovdje prije nekoliko mjeseci iznijeli da se uvede međustopa za određene proizvode koji se dnevno troše da bi ostalo u kućnim budžetima nešto malo više novca. Mi smo tada izračunali oko 200 kuna. Oni koji imaju 3 tisuće kuna, koji imaju 5 tisuća kuna, koji imaju 6 tisuća to su sve prihodi domaćinstava koja nemaju dovoljno novaca za onu minimalnu sindikalnu košaricu. Oni ne bi tih 200 kuna stavili u čarapu, oni bi i to dodatno potrošili. Ista razina a možda i malo veća razina poreza na dodanu vrijednost bi se prikupila ali bi bila malo veća potrošnja. Kad bi se malo više trošilo onda bi se malo više i proizvodilo i efekti bi bili daleko bolji. I zato mislim da ovi izračuni koji se odnose na to da ćemo prikupiti milijardu i 200, 300 milijuna kuna do kraja godine ili da ćemo prikupiti nekih 3 i pol milijardi iduće godine, po toj osnovi mislim da nisu realni. Mi možemo, naša predsjednica Vlade može razgovarati i sa trgovcima i s proizvođačima da ne dižu cijene. Oni neće dići cijene 1.8. jer to tehnički neće biti moguće, neće dići možda ni za tjedan, ni za dva tjedna, ali prve narudžbe u prodavaonicama i prve kalkulacije koje će se napraviti za maloprodajne cijene imat će stopu poreza od 23%. Neće biti cijene veće za 1%, nego za 2, 3, 4, zapravo za onoliko postotaka koliko oni unaprijed anticipiraju da će ih to koštati. Hvala vam lijepa. Kolegice Zgrebec, hvala. Ja se sjećam da smo, imate pravo, 8 milijardi. Ja sam imao amandman amandmana za 2 i pol milijarde koji su išli za Osječko-baranjsku županiju i svi zajedno smo tada zastupnici u ovom sazivu Saboru smo proćerdali

Kad se već tako potpredsjedniče prisjećamo, meni je Vlada odbila amandman na milijun i 700 tisuća kuna, ali je sama za tu namjenu dala 2 i pol milijuna. Prema tome,

Gospodin zastupnik Danijel Srb. Nema ga. Gospodin zastupnik Arsen Bauk. Nema ni njega.

Evo vidjeli smo iz ovih diskusija koje smo čuli da su PDV i punjenje na ovaj način proračuna, da su u biti obrnuto proporcionalne veličine, odnosno da su invertne veličine. Naime, povećanje PDV-a će sigurno dovesti do povećanja cijena, to će dovesti do smanjenja potrošnje, odnosno smanjenja ukupnog prihoda od PDV-a u proračunu. Naime, povećanje PDV-a sad od 22 na 23% ne možemo vjerovati da neće utjecati na podizanje cijena. Cijene će se naravno podignuti. Gospođa premijerka ili bilo tko će vjerojatno razgovarati, postići dogovor, ali na takvo podizanje cijena sigurno neće moći nitko utjecati. Tako da će naši građani, u ovom slučaju sve više potplaćeni radnici, sa zebnjom će čekati i mjesečne izdatke za režije, odlazit će u trgovine samo po najosnovnije namirnice i razmišljaju već sada kako će svojoj djeci uspjeti kupiti knjige i pružiti minimum normalnog životnog standarda. Sjetit ću se i ja obećanja građanima kako su iz HDZ-a govorili izaberite nas i mi ćemo odmah po dolasku na vlast smanjiti PDV sa 22 na 20%. No, od te točke se naravno odustalo i to jednakom brzinom kako se neočekivano i iznijelo to predizbornoj kampanji. Kako je gospođa Pusić rekla i zapravo iznijela svoju nejasnoću u zakonu, a to je nejasnoća na što se odnosi ova opća stopa, da li se odnosi i na onaj 10% usluge smještaja što se odnosi na turizam, odnosno na novine i časopise i ja se nadam da će nam to državni tajnik poslije razjasniti. Ja bih zapravo podijelila još s vama brigu turističkih radnika u odnosu na ovaj PDV. Naime, poznato nam je da je akcijski plan za spas hrvatskog turizma zapravo niveliranje stope PDV-a na hranu i piće s onima koji su na snazi u konkurentnim zemljama. Naime, očekuje se smanjenje upravo PDV-a na hranu i piće sa 22 na 10%. Naime, ministar Bajs je okupio stručnjake i to je jedna od mogućih antirecesijskih mjera za spas turizma. Stručnjaci su zapravo vidjeli upravo izlazak iz krize u niveliranju stope PDV-a. Naravno, to se može napraviti, upravo zbog toga postoji zapravo realna osnova jer je Europska unija nedavno donijela preporuke da se stope PDV-a na takve artikle u turizmu ujednače na 5,5%. Upravo zbog toga bi to mogli osjetiti i gosti i hotelijeri bi sigurno bili konkurentniji. Po ovim podacima koji jesu danas već vidljivi naime po sindikatu turizma, sezona će financijski biti lošija 15% od lanjske i upravo zbog toga nisu čudna ovakva njihova razmišljanja, odnosno razmišljanja djelatnika u turizmu. Naime, krizni porez i povećanje PDV-a sigurno je neprihvatljiv u turizmu i upravo zbog toga je Turistički sindikat to cijenio da to dodatno smanjuje ionako malu kupovnu moć radnika tog sektora, kao da će zapravo i smanjiti i zainteresiranost za rad u tom sektoru. Što se tiče turizma, podsjetit ću vas još na 2005. godinu, na jedan članak iz "Slobodne Dalmacije" koji glasi: "PDV od 22% usmrtio bi cijeli turizam" Sjetimo se da je poput bombe odjeknula u poslovno-turističkim krugovima upravo vijest o ukidanju nulte stope PDV-a. A što je značila ta nulta stopa PDV-a? Podsjetimo se, ona je uvedena 2001. godine radi poticaja organiziranih inozemnih dolazaka gostiju, a to poslovanje je ubiti karakterizirano kao izvoz. Sjetimo se da su time organizirani inozemni dolasci koji su u Hrvatskoj činili otprilike od 25 do 30% ukupnog turističkog prometa u zemlju ugostili oko 9,4 milijuna turista, oni su bili oslobođeni PDV-a. A ta upravo nulta stopa dala je vjetar u leđa investicijama u hrvatskom hotelijerstvu čiji novi vlasnici su buduća poslovanja i kredite za nove investicije upravo temeljili na toj ekonomskoj olakšici. I vratimo se danas u stvarnost, znači podizanje stope PDV-a sa sadašnjih 22 na 23%, država će kako piše godišnje ubirati dodatnu milijardu kuna, a glavna posljedica biti će sigurno povećanje cijena i usluga. s tim ću završiti, znači svako povećanje PDV-a znači sigurno poskupljenje proizvoda i usluga i upravo zbog toga je realna opasnost da dio poslodavaca će

Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Evo u ove kasne ure na žalost o jednoj tako bitnoj temi i u ambijentu koji je desetkovan sa nama što više reći. Sve je rečeno, 23% poreza, radi se o jednoj mjeri koja će dovesti do povećanja cijena neminovno. Svi se slažemo oko toga. Bez obzira na obećanja koja smo danas čuli, koja su dana u Vladi da se neće povećati cijene, međutim ako smo dobro slušali, a jesmo, gospodarstvenici su najavili da, ali nije im jedini input 22%, odnosno 23, ima tu još inputa. Prema tome, cijene će neminovno ili iz ovog ili iz onog razloga porasti, 23% će biti ugrađeni u to. međutim gdje su svi oni gospodarstvenici i sve one firme, svi poslovni subjekti koji će ugraditi 23% i cijene će porasti. Nažalost, opet diramo, odnosno radimo na prihodovnoj strani, povećavamo povećavamo prihod kako bismo mogli pokriti rashodovnu stranu koju nismo značajno smanjili. Prema tome, ne radi se o štednji, o štedljivom proračunu, nego povećavamo prihode, opterećujemo s onim zakonom prije direktno građane, dio građana, odnosno sve građane iako možda ne bi svi osjetili, ali s ovim zakonom, sigurno će svi osjetiti kroz povećanje cijene. Neću ponoviti da će prihodovna strana za 2, 3 mjeseca opet osjetiti kroz smanjenu kupovnu moć, kroz smanjenu kupovinu, doći će do neminovnog pada potrošnje, znači pad potrošnje, manji porez, manji prihod u državni proračun i mi ćemo za 2, 3 mjeseca bit na istom. No dobro, biti će interesantno vidjet, ja se nadam da ćemo se pozabavit pod navodnicima da tako kažem sa rashodovnom stranom proračuna i svest našu potrošnju u realne okvire, a to znači svest potrošnju u okvire onoga koliko imamo novaca. Koliko imamo novaca, toliko ćemo moći potrošiti. To će bilo koja politička stranka, bilo koja opcija, bilo koja vlast morat napravit. Ja se nadam što prije jer će stanje postat vrlo brzo neizdrživo. Međutim, kod ove primjene da se vratim, imao sam nekoliko intervencija ljudi iz gospodarstva, nekoliko intervencija, a to se posebno odnosi na predstavnika ministarstva koje je tu sa nama. Naime, radi se o tome da da je obračun poreza danas informatiziran ili kompjuteriziran, da postoje programi, a da će programe trebati promijeniti da bi se mogao izračunati novi PDV. Programe će trebati promijeniti, gospodarski subjekt, ja ne znam koji danas više ne radi to sa kompjutorom, odnosno nije informatizirao ili radi pješke. Da bi se programi mogli izmijeniti, trebaju biti jasne upute date kako, na koji način će se prelazit sa jedne stope na drugu stopu. Tu ima puno pitanja koja nisu riješena. Ja se nadam da zakonodavac je mislio o tome, da postoje zalihe trgovačke i ugostiteljske robe, posebno tu dajem akcent na turizam i ugostiteljstvo u ovom trenutku gdje očekujemo spasonosna rješenja, odnosno spasonosni novac, da postoje znači barovi, restorani koji rade cijelu noć, to je jedno tehničko, praktično pitanje, možda izgleda banalno. Kako će ti ljudi u pola noći preći sa jednog obračuna na drugi, treba tehnički dati upute, vidjet na koji način će se to napraviti. Što napraviti sa boravkom hotelskih gostiju koji će biti u 2 razdoblja, koji će biti pola godišnjeg odmora u jednoj stopi, pola godišnjeg odmora u drugoj stopi? Kako će se njima i na koji način način izračunati? Što će biti sa uplaćenim predujmovima za hotelski smještaj? Kako ćemo to objasniti onima koji su uplatili da je kod nas došlo do povećanja porezne stope, da sad nije to više jedan, nego je uvećano za 4,5, 4,6% koliko je ustvari realno povećanje stope PDV-a. A drugo da vas upozorim da se radi u termin 1.8. kad su najveće gužve u turizmu, kada ljudi rade od jutra do mraka, prema tome ugostiteljski objekti sve pravne osobe koje su vezane za turizam imati će i tehničke probleme na koje moramo ukazati. Ljudi se već pitaju kako će to napraviti, država će tu biti normalno revnosna, tražit će provođenje propisa, tražit će uplatu itd., međutim ja vas molim da pripremite upute vodeći računa upravo o ovim subjektima o kojima sam govorio, da ne govorimo o svim ostalim pravnim subjektima koji koji uplaćuju, koji su u sustavu PDV-a, koji će morat s tim PDV-om i takvim kojega uplaćuju na fakturiranu vrijednost a kojega onda nakon toga čekaju i kako uplate od, kako od države evo čuo sam od kolege samo, da nije država generator nego da su i dužnici državi. Ja bih odmah postavio retoričko pitanje a šta smo napravili prema tim dužnicima državi. Prema tome prije ili poslije ćemo se morati početi ponašati u skladu sa dobrim gospodarom i sa manirima dobrog gospodara, jer ako ne drugačije će biti, šta će bit, a da neće bit dobro to je valjda svima jasno. Evo hvala lijepa. Hvala. Gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću u svojoj raspravi isto podsjetiti na prošlost, doduše daleko bližu od ove u kojoj ste govorili vi sa gospođom Dragicom Zgrebec i bojim se daleko manje ugodnu. Naime želim reći slijedeće. Želim naglasiti da je aktuelna vlast dobila povjerenje od hrvatskih građana, između ostalog i na obećanju da neće dizati poreze. Zapravo HDZ je plašio hrvatske građane da će ako SDP dobije vlast, da će se uvoditi novi porezi. Da. SDP jest govorio o porezima, ali o kojim to porezima? Govorili smo o porezima na dividendu, na kapitalnu dobit, na imovinu temeljem koje velik broj hrvatskih građana ostvaruje ogromnu imovinsku korist, a ne plaća ni lipe poreza. Riječ je o kamatama na štednju, riječ je o najamninama za stambene i poslovne prostore itd., Naši prijedlozi oporezivanja temeljili su se na Ustavnoj odredbi da svatko u Hrvatskoj mora doprinositi u zavisnosti od svoje ekonomske snage. Dakle onaj tko ima više mora više i doprinositi, u participiranju u poreznom teretu. Iz tih bi se poreznih prihoda djelomično financiralo i zdravstvo, pa bi se zdravstveni doprinos mogao smanjiti. I to smo predlagali, što znači da bi se smanjila cijena rada, a to bi doprinijelo većoj konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, što je izuzetno važno u maksimalno zaoštrenoj tržišnoj utakmici. Dakle, SDP je imao zaokruženu koncepciju, imali smo cilj. Svi naši zakonski prijedlozi bili su usmjereni na jačanje gospodarstva, dakle na sigurniju budućnost jer upravo i samo gospodarstvo može takvu budućnost osigurati. A što radi aktualna vlast? Koja je njihova koncepcija? Gle čuda, rade upravo ono što su uvjeravali da nikada neće činiti, uvode nove porezne namete ili povećavaju postojeće kao što je eto slučaj sa PDV-om. Pritom je važno naglasiti svrhu uvođenja poreznih nameta. Prikupljena fiskalna sredstva neće se usmjeriti u gospodarstvo, već će se njima pokrpati proračunske rupe i kupovati socijalni mir. To nije koncepcija. To je trenutačna reakcija u sveopćem kaosu, stihiji i konfuziji, jer razrezati porez zna svatko. Od Vlade se očekuje puno više. Od Vlade se očekuje smišljena politika na dobrobit svih građana. Zapravo bismo se puno češće trebali podsjećati na riječi Ante Starčevića ovdje pred ulazom u ovu sabornicu koje glase ovako: "Prava država ne samo da je dobro po čoveka, nego je ona uvijek svakoga dobra." Aktuelna vlast hvali se da sve veći dio državnog proračuna odlazi na socijalu. To je istina. Ali to nije činjenica za hvaljenje. To je činjenica za žaljenje, to je činjenica za zabrinutost. Jer to znači da je ova vlast učinila veliki dio hrvatskog društva ovisnim o sebi, o državnim jaslama. Zauzvrat dakako dobila je vjerne glasače. Takva politika gdje je država sama sebi cilj i gdje građani žive od socijale, jer im nesposobna vlast nije znala stvoriti uvjete da žive od svog rada i od primjerene plaće, takva politika nema budućnosti. Eskimska poslovica kaže: "Daj čovjeku udicu i nauči ga loviti ribu da može sam brinuti o sebi. Nemoj mu dati ribu, jer uvijek će biti ovisan o tebi." I tu je zapravo jedna vrlo jasna, vrlo očita linija razdvajanja između politike SDP-a i politike sadašnje vlasti. S jedne strane porezi u funkciji poticanja gospodarstva, a s druge strane poticanje i potrošnje i socijalne ovisnosti i dodvoravanje biračkom tijelu. Ova vlast na čelu s premijerkom zapravo ucjenjuje građane time što kaže da je bolje primati i niže plaće i mirovine, nego ne primati nikakve plaće i mirovine. Takav ultimatum po principu uzmi ili ostavi zapravo je i osnovna nit vodilja u modelu vladanja ove vlasti, zastraši pa vladaj. Povećanjem PDV-a povećat će se cijene proizvoda i usluga za nekoliko postotaka, što znači veću inflaciju, pad kupovne moći, veću poreznu evaziju i posljedično manji prihod u državni proračun. To je udar primarno na životni standard građana, ali kolateralna žrtva bit će i državna kasa zbog bumerang efekta. Jer ako pada kupovna moć građana, teško da može rasti, odnosno povećavati se državni proračun. Zato ovaj zakon nikako ne može biti antirecesijska mjera. U prijedlogu zakona konstatira se da za provedbu ovog zakona neće trebati osigurati dodatna sredstva. Državi možda i neće trebati dodatna sredstva, ali sam sigurna da će porezni obveznici imati i tehničkih problema, i financijskih izdataka vezano upravo za operacionalizaciju ovog zakona, ako ni zbog čega drugog a a ono zbog promjene, odnosno nadogradnje softvera. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Boris Kunst. Nema ga. Gospođa zastupnica Sonja Šimunović. Hvala.

Pošto se evo vi čudite toj prijavnici, ja mislim da se s pravom čudite što uopće mi raspravljamo ovako kasno i obnoć o ovoj važnoj i prevažnoj temi. **Šeks, kada se uopće uvodio PDV i kada god je riječ o PDV-u to izaziva izuzetnu pozornost građana i građani imaju pravo znati što zastupnici misle o toj temi, što pojedini zastupnici misle o toj temi, što pojedini zastupnik koji dolazi iz određene izborne jedince misli o toj temi. Milim da prije svega nije primjereno, znam da smo u stisci s vremenom da je izvanredna sjednica ali nije primjereno o ovako važnoj temi razgovarati u ovako ipak kasnim satima. Stanje u koje smo došli je katastrofalno. Razina javnog, odnosno inozemnog duga dosegla je razinu koja predstavlja jedan od glavnih problema za budućnost Hrvatske. Kreditori ne pitaju čiji je dug i po tome što smo što smo svi dužni. Sva naša obrazloženja, sva vaša obrazloženja ne piju vodu i nisu točne izjave ministra financija da ste se zaduživali za gospodarski rast čime je pala nezaposlenost. Ipak ima nade i jedini odgovor za ovu krizu jest promjena vlasti. Ovako kako je prije nekoliko sati objavio indeks zborio onaj koji se ne znamo gdje je, koji nas je u sve to uvalo, koji se najprije izgubila ona čuvana jamstvena kartica, jamčim vam svojim imenom da ćemo da ćemo smanjiti poreze, da ćemo povećati gospodarski rast, da ćemo uvesti Hrvatsku u Europsku uniju. Nema odavno ta kartica nije u opticaju, a sada više nema ni njega. Vidim da se i vi s time slažete i da se tu nema više što reći. Dakle oko toga smo se složili. Sada što možemo napraviti dakle da stvari ne idu zaista ovako katastrofalno. A na tragu i ove vaše kratke liscenije i sjećanja tog jednog duha zajedništva kada se dosta toga moglo napraviti i napravilo se ali opet nađe se netko treći koji kvari sreću, pa je taj novac je opet otišao tamo gdje u onoj vašoj sigurnoj prvotnoj zamisli gospođe Dragice Zgrebec nije trebao otići. Dakle, prvo je i po onom liječničkoj ne škoditi. Dakle prije davanja kakve terapije. razumije./ ... najprije je i najvažnije ne škoditi. Kažete da je ovo antirecesijska mjera. Svi vam stručnjaci govore i ne treba tu biti poseban stručnjak da se zna da ovo nije nikakva antirecesijska mjera, upravo suprotno. Izazvat će, izazvat će i dalje recesiju i recesijska kretanja produbiti. Naime, Naime, kao prvo smanjit će se konkurentnost, povećat će se poreska evazija. Siva ekonomija, što je normalno u ovakvim situacijama. Pritišćete vi, ali će onda i građani tome doskočiti. Ali kada su najdublje krize to se i događalo. Država je nametala poreze ubirala od onih jadnika od kojih je lakše koji se više boje države i oni koji ne mare, ne šljive državu i praktički rade što god hoće. Tako državi duguju milijune i milijune i nikom ništa. Vi ne pokušavate naplatiti taj dug. Da im se ne biste zamjerili. Ali se zato od sirotinje naplaćuje onaj najvjerniji i najposlušniji. I zato upravo i ovakvi nameti. To nije pošteno, to nije pravedno i to ćemo promijeniti. Uvesti ćemo porez i ono što treba i ja mislim da se najveća većina građana time složiti. Porez plaćaju oni na kraju krajeva to je naša ustavna odrednica koji imaju najviše. I takve vrste poreza treba uvesti. Dakle, ovdje raspravljajući u ovo kasno doba noći, mi ovdje raspravljamo kao o nekakvoj administrativnoj mjeri. O jednom šumskom zemljištu ili više malo sjevernije ili južnije, jeli koji bor iako mislim da su to važna i prevažna pitanja. I što se nameće kod ovog upravo kod ovog Gospođa Kosor okupila proizvođače i oni joj se kunu časnom pionirskom da neće podizati. Dakle, s takvim osobama se raspravlja ovako i pita ih se ne što. A tko je građane pitao? I ja čak vjerujem da proizvođače je ovdje je kolega Marić govoreći u ime kluba HDZ-a rekao da je očito i da najvjerojatnije ni proizvođači neće podizati cijene. Jer je u interesu naših proizvođača i prodaje. I to čuva radna mjesta itd. i sve ono što ide s tim. Nego je izrazio bojazan da će to raditi i trgovci. I nema sumnje, oni jedva čekaju to. Jer to je vidite ona famozna što je jučer ili prekjučer netko govorio, odnosno jučer, kriza je izazov. E za njih je izazov. Kriza zato nije nikakav izazov. Evo oni su jedva čekali za lov u mutnom. Dakle teorija šoka. Oni jedva čekaju da se dogodi potres, poplava pa zato u Kaznenom zakonu posebno su teška kaznena djela tko iskorištava teške situacije, krade u ratu, krade od umrlog od ranjenog. Dakle u nesrećama. Poslije '45. to su bila najopasnija kaznena djela, upravo tko iskorištava tu tešku ratnu situaciju. Žao mi je što takve situacije nije bilo i poslije '90.-te. Dakle poslije svakog rata. Bez obzira kakve je on prirode ili naravi. kakve je on prirode ili naravi. Nećemo sada o tome. Govorimo o iskorištavanju ratnih neprilika. Išli su takvi na prijeki sud. Takvi prijedlog zakona o povećanju PDV-a zaista je nepravedan. Nepravedan je i on je štetan. I to će se vrlo brzo Dakle očito je da Vlada nema viziju kako izaći iz ove situacije u koju nas je sama uvalila, nema strategije i to su ove kratkoročne mjere, ajmo preživjeti još koji dan. Dakle ovo je u biti jedan prijedlog očajnika, produljimo tu agoniju prije konačne propasti.

Kad već tako idemo u detalje, radi se o strukturi i načinu obračuna PDV-a. Kao što sam izraz porez na dodanu vrijednost govori to se plaća u ciklusima porez samo na dodanu odnosno novostvorenu vrijednost i proizvođači neće, sigurno neće podizati cijenu zato što imaju veću stopu PDV-a jer oni PDV obračunavaju i moraju ga platiti s time što ga umanjuju za predporez, dakle od onoga što su kupili sirovinu, dobili uslugu itd. Na njih ne utječe, ja sam rekla PDV je u industriji, uslugama neutralan porez. To je porez koji plati krajnji potrošač. Drugim riječima, trgovci kad formiraju maloprodajnu cijenu tek onda naplate porez. Kad formiraju maloprodajnu cijenu koja znači 100 ako će naplatiti porez samo 22% znači da moraju umanjiti svoju maržu, i oni to sigurno neće raditi. Oni će to učiniti u prvih tjedan dana dok se ne osposobe, dok ne naprave inventure, dok ne dođe nova narudžba i novi kontingent na policu. Tada će napraviti kalkulaciju, na svoju maloprodajnu cijenu obračunat će 23% što će povećati onda onda onu krajnju maloprodajnu cijenu za potrošače kupce. Marinović, Ingrid (SDP)** Dakle, nema sumnje da je tomu tako ali htjela bih još nešto nadodati što je mislim važno upravo kod naplate PDV-a. Dakle, već oni koji ga plaćaju i to bilo koja od ovih struktura koje je kolegica Zgrebec napomenula u neizdrživoj su situaciji. To je namet PDV koji se plaća po ispostavljenom računu bez da je on i plaćen a u vremenu nelikvidnosti, u tom vremenu nelikvidnosti kako onda još plaćati veći PDV. A država je izvor generator nelikvidnosti ali ne mari bome ni za svoje dužnike ni za svoje vjerovnike, digla je i ona ruke od gotovo čitave stvari. I ovo samo ide kao nekakva lokomotiva po sinerciji dok vidimo da će ali srećom da stane da se negdje ne strovalimo sve skupa. Ali mislim da je upravo ta sila odnosno taj zamašnjak koji ju je gurao još od 2003. upravo pri kraju. Završni osvrt državni tajnik u Ministarstvu financija Ivica Mladineo. Izvolite. **Mladineo, Ivica** Hvala. Gospodine potpredsjedniče. Odgovor cijenjenoj zastupnici gospođi Pusić. Stopa od 0%, stopa od 10% ostaje i dalje prema zakonu kako je bilo, jedino se opća stopa sa 22 povećava na 23%. A što se tiče plaćanja i neplaćanja računa oni koji nisu platili račun isto iskoriste predporez. Prema tome, to što se tiče toga država tu nije na dobitku jer svi oni iskoriste predporez a ipak neki ga ne plate.

sati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne automobila, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.

Hvala.